da bi se provela rasprava na plenarnoj sjednici. Idemo na točku koja ima te uvjete, a to je - Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2009. godini Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 38. Zakona o otocima. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li netko od predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Evo imamo gospodin Mario Babić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. **Babić, Mario** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora, dame i gospodo zastupnici. Ovo izvješće podnosimo temeljem Zakona o otocima, a predstavlja koordinirane i sustavne mjere koje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i druga hrvatska ministarstva, tijela državne uprave i javni sektor provode u cilju održivog razvoja hrvatskih otoka. Poslove koordinacije svih tih aktivnosti i samo izvješće obavila je Uprava za otočni i priobalni razvoj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dame i gospodo, što kazati istekom 2009. godine u kojoj je u hr5vatske otoke uloženo milijardu i 400 milijuna kuna. U razgovoru sa otočanima uvijek je neizbježna i prva tema povezanost otoka s kopnom. Ja mislim da je tu najviše učinjeno. Možda malo samouvjereno ali nakon 20 godina rada u upravi u području pomorstva onda mogu zaista kazati da smo u razdoblju 2004. godine, a posebno tijekom 2008. i devete godine najviše učinili u u kvalitetnom i sigurnom povezivanju hrvatskih otoka s kopnom. Nije prošla ni jedna godina u kojoj Jadrolinija i ostali brodari nisu dobili barem jedan novi brod i to mnogo veći i udobniji nego prethodni brodovi, tako da možemo slobodno kazati da otočani plove mnogo udobnije. Nema više onih starih karampana kako to otočani kažu zbog kojih smo često primali protestna pisma. Gledajući sami obujam plovidbe u 2009. godini brodovi u javnom obalnom linijskom prijevozu prevalili su milijun i 400 tisuća milja. Pokušat ću vam to slikovito prikazati od Splita do New Yorka je udaljenost 4500 milja što znači da su brodovi u javnom obalnom prijevozu povezujući otoke obavili oko 320 putovanja od Splita do New Yorka. Moram naglasiti da sve popuste koje smo izborili za otočane su i dalje ostali pored poteškoća i recesijskih vremena i ti popusti uopće ne dolaze u pitanje. Drugi važan segment za život na otoke i povezivanje otoka s kopnom jest lučki sustav i općenito infrastruktura na otocima u koju je uloženo oko 2 milijarde kuna. Naši otočani često kažu da je najviše luka napravljeno u vrijeme Austro-ugarske. Međutim, u ovom razdoblju od 2004. do 2009. koje je puno kraće nego razdoblje Austro-ugarske monarhije napravljeno je daleko više luka. 63 luke na otocima su ili napravljene ili rekonstruirane, tako da su glavni problemi povezivanja i lučkog sustava možemo kazati praktično riješeni. Što je još učinjeno na hrvatskim otocima, ono što je možda i najvažnije, a to je poticanje gospodarstva, građeni su gospodarski objekti i na što smo posebno ponosni, na mjere koje smo proveli u poticanju poslodavaca na otocima za zapošljavanje novih djelatnika. Vodilo se računa o djeci. Izgrađeno je preko 40 škola na hrvatskim otocima, brojni objekti zdravstvene i socijalnog značaja. I na koncu, dame i gospodo nešto o demografskim odnosima, odnosno kretanjima na otocima zbog kojih se uglavnom i sve te mjere i provode. Kad čujemo onu emisiju o otocima tisuću bisera popraćeno sa sjetnim zvukom brodske sirene mislim se ti otoci zaista će biti biseri i ostat će biseri ako na njima bude otočana, ako na njima bude živih ljudi. Od 1857. godine do 2001. godine značajno je pao broj stanovništva na otocima. Najveći pad bilježi se od 1948. godine do 1981. godine. Čak nekih godina i 30 tisuća stanovnika je bio pad u odnosu na 1921. godinu kad je zabilježen najveći pad stanovništva na hrvatskim otocima. Bogu hvala ovih zadnjih godina taj demografski pad, ta bijela kuga je zaustavljena. U prvom redu na velikim otocima, na otocima koji su premošteni da tako kažem, na otocima do kojih je izgrađeni mostovi, i negativne trendove jedino bilježimo na dalekim pučinskim otocima. Ja vjerujem da ove mjere koje provodimo, posebice u povezivanju kvalitetno otoka i kopna, da će sigurno poboljšati stanje, da će se taj negativni trend sigurno zaustaviti i onda ćemo moći slobodno kazati da ove mjere nisu bile uzaludne. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nitko. Hvala. Otvaram raspravu. Prvi je u ime Kluba zastupnika HDZ-a, na redu zastupnik Branko Bačić.

poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2009. godini, jer je kroz ovo izvješće prikazana sustavna briga Vlade Republike Hrvatske ili bolje rečeno Republike Hrvatske o životu na, za život na hrvatskim otocima za poticanje gospodarstva na hrvatskim otocima, i za demografsku obnovu na hrvatskim otocima. Zakon o hrvatskim otocima čiji učinak kroz ovo izvješće možemo utvrditi temelji se na nacionalnom programu održivog razvitka otoka, koji je donesen 1997. godine, a koji je opet bio utemeljen na članku 52. Ustava Republike Hrvatske, koji kaže da je briga za hrvatske otoke briga za te prostore, od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ono što je iz ovog očitovanja i ovog izvješća možemo utvrditi, to je da je dakle u protekloj godini u hrvatske otoke sa svih pozicija ministarstava i javnih poduzeća i ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske uloženo milijardu i 480 milijuna kuna, od toga je negdje oko milijardu i 200 milijuna bespovratnih sredstava, a negdje oko gotovo 300 milijuna kuna su transferirani odobreni krediti po povoljnim uvjetima od strane Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Taj iznos od milijardu i 200 milijuna kuna doduše jest nešto niži u odnosu na proteklu 2008. godinu, ali nam je jasno da onaj visoki nivo ulaganja koji je bio u 2007., 2008. godini s obzirom na gospodarsku krizu, na recesiju jest imao određeno zaustavljanje u 2009. godini, ali kada se iščita dakle da u proteklih 6 godina otkada se dostavljaju u Sabor ova izvješća na hrvatske otoke jest uloženo u izgradnju infrastrukture, bilo komunalne, bilo društvene, druge, subvencioniranje raznih drugih oblasti onda doista možemo reći da je u proteklih 6 godina napravljen vrlo veliki iskorak kad je u pitanju briga za razvoj hrvatskih otoka. Najveći dio sredstava koji je izdvojen u prošloj godini za hrvatske otoke usmjeren je ka subvencioniranju pomorskog prometa s jedne strane, a koji je pomorski promet u funkciji povezivanja hrvatskih otoka, ali isto tako u izgradnji drugih nepotrebnih, odnosno potrebnih uvjeta da bi taj prometni pomorski prijevoz bio što je moguće kvalitetniji i što bolje povezivao hrvatske otoke. To bolje prometno povezivanje očituje se u prvom redu u većoj frekvenciji i učestalosti linija za pojedine otoke. Maloprije je državni tajnik iznio podatak da je prošle godine, da su brodari koji povezuju hrvatske otoke prevalili preko milijun i 400 tisuća nautičkih milja i da je to u proteklih 6 godina povećanje negdje oko 45% u odnosu na stanje koje je tada bilo 2004. zatečeno, dakle značajno je povećan broj linija, njihova učestalost i na taj način je svakako su hrvatski otoci bolje povezani, a pri tome posebno želim istaknuti uvođenje noćnih linija za veće hrvatske otoke, tako da 90% otočana, ako tako mogu reći gotovo neprekidno bez one noćne stanke povezano sa kopnom, a što je jedan od bitnih i važnih razloga za bolji život otočana. Također su uvedene i vinjete za otočane, odnosno vinjete za vozila koja su na otoku registrirana i čiji vlasnik ima prebivalište na otoku. Važno je za istaknuti da je u tom razdoblju izgrađeno 68 luka i to većina tih luka prvenstveno u funkciji prometnog povezivanja hrvatskog otoka i kada spominjem luke nije bitno da li je ona izgrađena na hrvatskim otocima ili je izgrađena na kopnu ako je u funkciji prometnog povezivanja hrvatskih otoka. Ono što je također bitno za naglasiti, kada govorim o boljem prometnom povezivanju otoka to je svakako obnova flote, svih brodara koji sudjeluju u pomorskom prometu, ali prvenstveno nacionalnog brodara Jadrolinije koja je u proteklih nekoliko godina značajno značajno obnovila, pomladila flotu, uvela nove, veće brodove tako da je sa 12 novih nabavka zaista učinjen veliki iskorak prema prometnom povezivanju hrvatskih otoka. Ako znamo da na hrvatskim otocima živi negdje oko 125 tisuća stanovnika, ako znamo da tijekom godine hrvatske otoke posjeti oko 2 milijuna turista, onda svakako da je pretpostavka povratu stanovnika na hrvatske otoke ili je dolaskom što većeg broja turista prvenstveno ta bolja prometna povezanost. Drugi dio sredstava koji po svom iznosu participira u ovom izvješću, svakako je ulaganje u komunalnu u komunalnu infrastrukturu, i mi smo prije par dana u Saboru raspravili o Zakonu o potvrđivanju zajma za izgradnju komunalne i društvene infrastrukture na Hrvatskim otocima koji su osigurani sredstvima i državnog proračuna isto tako i Razvojne banke Vijeća Europe, gdje smo rekli da je u tom istom razdoblju na Hrvatske otoke izgrađeno 105 objekata bilo komunalne bilo društvene infrastrukture, što je svakako doprinijelo boljim životnim uvjetima na Hrvatskim otocima, jer ono što bi trebali izdvojiti to je da je među tih 105 objekata svakako u najvećoj mjeri participiraju objekti komunalne infrastrukture i to u prvom redu dakle vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Veliki broj objekata društvene infrastrukture na Hrvatskim otocima je građen bilo kroz taj projekt kojega sam malo prije spomenuo ili bilo na posebnim transferima iz državnog proračuna prema jedinicama lokalne samouprave. Ono što svakako želim posebno istaknuti to je da upravo zahvaljujući ovim projektima upravo zahvaljujući velikom broju sredstava koja se transferiraju iz državnog proračuna u cilju izgradnje bilo komunalne bilo društvene infrastrukture na Hrvatskim otocima itekako doprinosi razvoju lokalne ili općinske ili gradske uprave na pojedinim otocima, jer su mnoge od tih jedinica lokalne samouprave na Hrvatskim otocima koje su nastale nakon donošenja Zakona o područjima županija, gradova i općina 1993. godine prvi put se pojavile i ustrojile kao jedinice lokalne samouprave i prvi njihov izazov i susret sa značajnim investicijama upravo je bio kroz ove projekte o kojima sam do sada govorio. Da bi se ti projekti uopće mogli realizirati i da bi se mogla postići ta sustavna briga prema Hrvatskim otocima jedan od najvažnijih koraka u državnoj upravi bilo je osnivanje nadležne uprave za razvoj otoka pri Ministarstvu koja stalno, dnevno, neprestano prati realizaciju tih projekata s jedne strane, a s druge strane na jedan način bdije i nad svom ostalom zakonskom regulativom koju donosi ovaj visoki dom, neovisno o tome da li su ti zakoni koji se donose samo iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ili ih predlažu ostala ministarstva. Naime, bilo kakav zakon koji dotiče problematiku života na Hrvatskim otocima nužno prolazi kroz verifikaciju ove uprave, značajno doprinosi sustavnijoj brizi za Hrvatske otoke i harmonizaciji propisa koji moraju biti usklađeni sa nacionalnim programom održivog razvitka Hrvatskih otoka. Ono što je svakako još bitno za istaknuti to su projekti i subvencije koje potiču razvoj Hrvatskih otoka. gospodin državni tajnik je govorio o poticanju zapošljavanja na Hrvatskim otocima i ja ovdje želim istaknuti da je kroz uredbu o davanju potpora male vrijednosti poduzetnicima na Hrvatskim otocima uistinu potpomognuto, odnosno otočnim poslodavcima da krenu u jedan novi ciklus zapošljavanja jer za otoke prve skupine, a to su oni otoci koje možemo svrstati u kategoriju manje razvijenih otoka, za svakog zaposlenika koji je zaposlen u privatnom i ruralnom sektoru iz državnog proračuna se transferira jedna mjesečna bruto plaća godišnje koju zaposlenik ostvari kod svog poslodavca, a za one razvijenije otoke, za veće hrvatske otoke taj iznos je na razini pola prosječne bruto plaće koju zaposlenik ostvari kod poslodavca. Važno je također za istaknuti kao značajan gospodarski projekt to je uvođenje projekta Hrvatski otočni proizvod koji već evo tri godina provodi se unutar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i koji značajno doprinosi brendiranju Hrvatskih otočnih proizvoda a svjedoci smo da upravo sa Hrvatskih otoka dolaze uistinu iznimno kvalitetni proizvodi bilo u dijelu poljoprivrede, bilo u dijelu prehrambene tehnologije itd. Dakle, nizom subvencija upućenih prema gospodarstvu prema svim vidovima života na Hrvatskim otocima nastoji se opravdati, ispuniti ona ustavna kategorija koju sam spomenuo na početku. Dakle, da zaključim, kroz ovo Izvješće koje prvi puta u sebi sadržava i tekstualni opis učinka, dakle ne samo sa šturim podacima i brojkama nego u svom završnom dijelu pokazuje jedan tekstualni dio što je pojedina mjera učinila za razvoj Hrvatskih otoka. Možemo reći da je kroz ovo Izvješće itekako vidljivo da je Zakon o Hrvatskim otocima napravio značajan iskorak u poboljšanju života na Hrvatskim otocima. Zbog toga će Klub Hrvatske demokratske zajednice i podržati ovo Izvješće. Hvala.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. I ove godine Klub SDP-a će podržati Izvješće o učincima provede Zakona o otocima, mislimo dakle da je Izvješće dobro, sveobuhvatno, učinci kako tako, imamo neke sitne primjedbe na Izvješće ali one nisu u tolikoj mjeri da bi sada determinirali nekako drugačije glasanje o ovom izvješću. Dakle, iako se točka zove Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima nesumnjivo je da jednom godišnje povodom ove točke dnevnog reda raspravljamo ustvari dosta širu temu, gospodin Bačić prije rekao. Dakle, raspravljamo ne samo o učincima Zakona o otocima nego raspravljamo o jednoj godišnjoj inventuri svega onoga što država radi ne bi li poboljšala život na otocima. Uostalom nacionalni program razvitka otoka donesen još u prošlom stoljeću 1997. godine, dao je neke ciljeve koje treba ostvariti, prema tome, nije ih loše ponekad pročitati da se podsjetimo. Dakle, ciljevi su održati život, potaknuti demografski preporod i gospodarski napredak, a uz to očuvati sklad nenadmašnih prirodnih vrijednosti. Koliko smo u tome uspjeli u prošloj godini i prošlim godinama vjerojatno će biti neke razlike u mišljenjima. Činjenica je dakle život na otocima je održan, on se u jednom dijelu razvija dobro, u jednom dijelu manje dobro, uostalom kao i u cijelome društvu. Rezultati popisa stanovništva 2011. mislim da je to jedna od sljedećih točaka dnevnog reda će uostalom pokazati koliko je u tom demografskom dijelu je politika bila uspješna, a o kvaliteti života na otocima također može svatko gledati iz svoje perspektive, neki vole da je mirno pa su zbog toga na otocima, a neki na žalost ne vole da je mirno pa zbog toga bježe sa otoka ili su nezadovoljni životom. Što se tiče demografskog preporoda dakle drugog cilja za nacionalnog programa razvitka otoka, ne možemo govoriti o preporodu, mislim da ne postoji ni jedan baby boom koji se može uočiti na Hrvatskim otocima. Mislim dakle da je to jedan stagnacija i sa nekakvim blagim blagim porastom ili blagim padom kažem da će to pokazati sljedeći popis stanovništva. Popis birača raste, ali raste u cijelo državi pa onda nema nema nekog pokazatelja. Što se tiče gospodarskog napretka to je jedna od najtežih zadaća za zadaća za ostvariti. To je teško ostvariti u državi barem ovoj Vladi, a kamoli na otocima koji imaju svoje specifičnosti i posebne uvjete u kojima se može gospodarstvo razvijati. od uvjeta koji se tiču prostornog planiranja, posebnog uvjeta rada u sezoni itd. ali onih poteškoća u prijevozu u dostavi proizvoda, što poskupljuje onda i konačnu cijenu tih proizvoda na otocima. Sklad nenadmašnih prirodnih vrijednosti kao jedna zadaća koja je također iz nacionalnog programa razvitka otoka je tek ono što ne ovisi previše o nama, dakle tu možemo pokvariti to nam je priroda dala ili Bog kako već tko vjeruje. Prema tome, to jedno blago koje imamo, naša je zadaća da ga sačuvamo za buduće generacije na najbolji mogući način. A gospodine predsjedniče kako se zastupnici već pripremaju na otoke, hoćete li ih malo utišati molim vas. Primijetio sam u uvodnom izlaganju i predstavnika Vlade i predstavnika kluba HDZ-a da se češće nego prije spominje razdoblje samo od 2004. do 2009. godine. No činjenica je da je dosta toga napravljeno i uostalom izmjena Zakona o otocima su donesene i od 2000. do 2003., a također je dosta toga napravljeno od 1999. do 2000., a može se onda vratiti i 10 godina unazad, jer je to dekada kada je od 1981. do '91. jer je to dekada kada je porastao broj stanovništva na otocima za oko 12 tisuća to je negdje cca 11%. Prema tome, ta vremenska vremenska odrednica kada se govori o otocima nije uvijek u potpunosti ne bi trebala biti omeđena nekim mandatima ili političkim ili drugim kretanjima. da malo pokažemo jednu širinu u toj politici. Sjetit ću se da je ravnatelj Uprave za otoke u koalicijskoj radi koji je činio mahom SDP bio član HSS-a, a danas je član HNS-a koja je u koaliciji sa HDZ-om. Prema tome, sveobuhvatna jedna, jel tako gospodine Bačiću. Dakle, jedna sveobuhvatna široka lepeza političkih orijentacija što se tiče politike prema otocima, imala je za cilj boljitak hrvatskih otoka. Ja duboko vjerujem da je to cilj ove Vlade, a o njezinoj sposobnosti ili nesposobnosti ovisi da li će taj boljitak biti dobar, bolji ili nešto lošiji. Dakle, ukupan iznos ulaganja za otoke u prošloj godini je pao. Pao je i u odnosu na pretprošlu godinu. Dakle najveći izvoz do sada zabilježen je u predizbornoj godini 2007. 2007. To je jedan cilj kojega će biti izazov bilo kojoj Vladi ostvariti u ovoj i u sljedećoj godini, da se ta ulaganja po ovoj metodologiji kako se sada obračunavaju vrate na razinu iz 2007. Vrlo često u raspravama o proračunu gledanja nekih stavki koje se direktno tiču otoka uspoređenih sa stavkama iz 2007. i one su značajno smanjene u odnosu na neke druge stavke. Možemo ustvari reći da su otočani i njihovi gosti podnijeli, podnose u tom kontekstu ušteda i krize nego što to podnose drugi građani. Ali recimo da smo se na to navikli pa ćemo ćemo to pokušati promijeniti. Jedna posebna proračunska stavka i o tome su govorili državni tajnik i sadašnji i bivši je proračunska stavka Agencije za obalni i linijski prijevoz. Dakle, one agencije koja sa čije se stavke subvencioniraju trajektne linije koje provode Jadrolinija kao državni brodar ili neki drugi brodari koji dobiju na natječaju koncesiju. Moje mišljenje da je stanje povezanosti hrvatskih otoka i u sezoni i izvan sezone na zadovoljavajućoj razini, da ono može biti nešto malo popravljeno, da ne taj standard ne bi trebao biti smanjen neovisno o događajima koji se koji se događaju oko nas, odnosno kada se treba štediti neka se štedi na nekim drugim stavkama. Pa ako treba gradnju neke škole ili neke luke produžiti za godinu dana, to je manja šteta nego ukinuti jednu trajektnu liniju, jer se time i sada smanjuje kvaliteta života građana na otocima. U tom kontekstu mi je razumljiv je razumljiv prosvjed predstavnika lokalnih samouprava otoka Hvara zbog toga što je jedini otok koji je pretrpio značajniju redukciju trajektnih linija bio otok Hvar. I ukidanjem jednog trajektnog polaska zimskog iz Splita za Stari Grad, značajno je smanjena povezanost toga otoka sa kopnom. Nekada se moglo razmišljati o uvođenju noćne linije Split Stari Grad ali tijekom cijele godine ona samo funkcionira samo ljeti. No, međutim obzirom na događanja i troškove koje bi ta linija imala, taj zahtjev u ovom trenutku nije aktualan. Što se tiče kvalitete prijevoza, brzine prijevoza, kvalitete brodova, također treba pohvaliti i Jadroliniju a i druge brodare koji imaju utjecaja na tu kvalitetu da su napravljeni značajni iskoraci. Nekoliko stvari koje muče otočane a ne tiču se direktno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, već nekoliko put kazano, nekoliko puta ispravljano u netočnom navodu i ponovno kazano, dakle to je funkcioniranje zdravstvene zaštite na otocima, odnosno odluke Vlade iz 2003. godine o ukidanju domova zdravlja, a onda i odlukom Sabora iz 2004. o njihovom vraćanju, a i ne provođenjem te odluke, dakle još jednom apeli lokalne samouprave na otocima ne ovisno o tome iz koje se godine i o kojoj se županiji radi, da se razmisli o tome da se domovi zdravlja vrate na otoke u tom organizacijskom razdoblju. Druga stvar je formiranje lučkih uprava, otočnih lučkih uprava. Dakle, u nekim županijama obzirom da je to nadležnost županija, a to je. **Bebić, ako možemo malo ipak strpljenja. Brzo ćemo završiti ovu točku dnevnog reda pa ćemo prijeći na glasovanje. Ujedno molim zastupnice i zastupnike da uđu u sabornicu. Izvolite. Dakle, druga stvar je formiranje lučkih uprava na otocima, dakle županije to u pravilu ne vole raditi. Mislim da bi bilo dobro da iako je to nadležnost županije, da se drugačije unutar županije organiziraju i da lučke uprave budu za svaki otok posebno na koji bi se način mogli bolje skrbiti o lučkoj infrastrukturi na otocima. Jedna što je također značajno to je teritorijalni ustroj. Dosta često se priča o smanjenju broja općina, no činjenica je dakle da su mnoge otočne sredine dobivanjem svoje općine dobile i priliku za ubrzani razvoj nego šta bi to bilo da je samo jedna općina na pojedinom otoku, primjerice Krk i Brač imaju 7, 8 općina, Hvar ima 4. Mislim da kada se govori dakle o racionalizaciji i smanjenju broja općina da to ne bi trebalo se primjenjivati definitivno na otoke, naime jer bi onda od jedne općine koja ima velike šanse za razvoj i jedne koja možda ima manje šanse za razvoj dobili jednu koja nema nikakve šanse za razvoj jer prvo se između sebe ne bi mogli dogovoriti na koji način bi se raspodijelila nekakva sredstva, a s druge strane ne bi se onda ni imale priliku u većoj mjeri boriti za svoje interese. Prema tome, mislim da je ovakav teritorijalni ustroj na otocima unutar samih otoka dobar, međutim nedostaje ona poveznica na otocima koje imaju više općina da se neke stvari zajedno rade i u tom kontekstu možda bi trebalo razmisliti što se može u zakonu promijeniti da se takve stvari formaliziraju. I na kraju, za proračun 2009. godine otoci su nažalost, otočani su postali kolateralna žrtva javnog mnijenja u tome da su se neki odnosi u HDZ-u promijenili i onda se smanjenje, značajno smanjenje proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a samim time još značajnije smanjenje na stavkama za otoke tumačilo u kontekstu neki unutarnjih događanja u HDZ-u. apelira i na javno mnijenje, a i na aktere da se takve stvari više ne prelamaju preko leđa otočana. I na kraju, evo kad je već jedna opuštenija tema i u Sabornici, dakle kad se zastupnici pripremaju na skori odlazak na otoke koristim priliku čestitati jednoj otočnoj klapi koja je s pjesmom o otocima pobijedila na Melodijama Istre i Kvarnera, klapa sol sa Paga plus te čestitke. U nadi da će biti bolje za hrvatske otoke u sljedećoj godini, u sljedećim godinama klub SDP-a prihvatit će ovo izvješće. Zahvaljujem.

Onda smo s time iscrpili govornike na ovoj točki dnevnog reda pa zaključujem raspravu. Glasovat zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.